**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Mađarske o radu Centra za policijsku suradnju P.Z. br. 743. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku Hvala još jednom. U Bruxellesu je dana 8. studenog 2007. godine potpisan Sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Austrije i Vlade Republike Mađarske o radu Centra za policijsku suradnju u Dolgoj Vasi. Depozitar sporazuma je Vlada Republike Slovenije, a sporazum je otvoren za pristupanje susjednim državama Republike Slovenije. Sporazumom se osniva Centar za policijsku suradnju u Republici Sloveniji, općini Lendava, smješten u prostorijama postaje granične policije Dolga Vas. Zadaci centra su unapređenje prekogranične policijske suradnje temeljene na važećim bilateralnim sporazumima o policijskoj suradnji i bilateralnim sporazumima ne razumije./... kao i suradnja sa ostalim centrima za policijsku suradnju ustanovljenima između država članica Europske unije. S obzirom na važnost međunarodne i međususjedske suradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala, nezakonitih imigracija kao i svih drugih oblika kriminalnih aktivnosti pokrenut je postupak za uključivanje Republike Hrvatske u rad centra i depozitaru je upućena nota o namjeri pristupanja. Notom od 2. studenog 2010. godine depozitar je izvijestio hrvatsku stranu kako su ugovorne stranke sporazumne, suglasne sa zahtjevom, pa je pokrenut postupak donošenja Zakona o potvrđivanju sporazuma. Okončanjem postupka i polaganjem svoje isprave o pristupu sporazumu kao depozitara Republika Hrvatska postat će ugovornom strankom sporazuma. Provedba ovog zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu.

poštovani gospodine državni tajniče. Pred nama je jedan prijedlog iznimno važnoga sporazuma kojim su regulirana pitanja policijske suradnje država koje su neposredno zainteresirane za pitanje pomicanja Šengenske granice, u onome času kada Republika Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije bude sposobna prihvatiti težinu te granice, sa sadašnje sjeverozapadne, prenoseći je na svoje granice prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. ove tri zemlje koje su sklopile sporazum još 2007. godine da u Dolgoj Vasi ustanove ovaj policijski centar, međudržavni policijski centar zapravo su bile prinuđene podignuti razinu svoje međusobne suradnje, jer je pomicanje Šengenske crte dovelo do toga da granice između zemalja članica europske unije u ovome konkretnom slučaju između Mađarske i Austrije, Mađarske i Slovenije, Slovenije i Austrije, kontrolne službe, policijske kontrolne službe i kontrolne punktove kao što je to bilo ranije, dakle da se kompenzira čitav niz poslova koje su radile policijske službe na tim graničnim prijelazima, odnosno da se uvede monitoring suradnja i koordinacija aktivnosti u trenutku kad se ta granica spustila na jug prema Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska kao sudionik čitavog tog postupka, jer je i ona jedna od policijskih zainteresiranih strana u cijelom tom poslu, bez obzira radilo se o granici prema Sloveniji ili sutra o granici prema drugim susjednim zemljama kad se Šengenska granica preseli, u tome je smislu doista nužno potrebno što prije pristupiti ovome sporazumu kako bi i naši policijski stručnjaci, odnosno službenici sudjelovali u funkcioniranju ovoga centra u Dolgoj Vasi, i na taj način kontribuirali da ta međusobna koordinacija savjetovanje, ali i konkretno djelovanje bude što je moguće više profesionalnije i uspješnije. Republika Hrvatska u tom smislu ulazi u jedan veliki posao, i ona težina uspostave Šengenske granice prema drugim susjedima, u konkretnom slučaju nečlanicama Europske unije, to su dakle Republika Srbija, Republika Bosna i Hercegovina i Republika Crna Gora, taj će proces potrajati, i zahtijevat će sigurno velike napore kako Vlade, tako i ministarstva, kako bi se prema novim kriterijima tehničkim i svim drugim zahtjevima uspostave Šengenskoga kontrolnog prostora granica Republike Hrvatske i susjednih zemalja, dakle nje kao članice Europske unije i njih kao nečlanica učinila dovoljno sigurnom, dovoljno kontroliranom i nadziranom na način dakle koji je to predvidio sustav Šengena. U tome smislu pozdravljamo prijedlog da Republika Hrvatska ovim zakonom pristupi sporazumu kojega su matično, odnosno inicijalno